Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Kao što vam je poznato, ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila njena ekselencija, gospođa Ketrin Ešton, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednica Evropskekomisije.Čast mi je da u ime narodnih poslanika i u svoje ime pozdravim njenu ekselenciju Ketrin Ešton, a pored nje pozdravljam i ostale članove delegacije, njegovu ekselenciju Majkla Devenporta, šefa delegacije Evropske unije u Beogradu i Fernanda Đentilinija, direktora Direkcije za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku Evropske službe za spoljne poslove.Pozdravljam predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića.Takođe, pozdravljam ambasadore zemalja članica Evropske unije u Beogradu, kao i predstavnike delegacije Evropske unije u Beogradu, koji ovu sednicu prate sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine.Sada molim njenu ekselenciju, gospođu Ketrin Ešton, da uzme reč. hvala vam puno na zaista divnom dočeku danas.Velika mi je čast da vam se obratim kao poslanicima u novom sazivu srpske Skupštine i to, eto, maltene odmah pošto ste dobili mandate.Znam da imate izuzetno važnu ulogu tokom trajanja ovog saziva, tokom trajanja vaših mandata, da privedete kraju suštinske reforme u svojoj zemlji. Obim novog zakonodavstva koji ćete razmatrati i o kome ćete raspravljati verujem da su bez presedana. Takođe, imaćete sve veću ulogu u praćenju adekvatne primene zakona koje usvojite. Želim vam puno uspeha u tom poslu koji ćete obavljati.Kada je premijer Vučić došao u Brisel u januaru, da bismo otpočeli pregovore o pristupanju Evropskoj uniji za Srbiju, on je govorio vrlo emotivno kada je video zastavu Srbije pored ostalih zastava zemalja članica Evropske unije i o tome kako se on osećao i vi zajedno sa njim i da je to najvažniji trenutak u istoriji Srbiji po okončanju Drugog svetskog rata.Gospodine predsedniče Vlade, mislim da ste bili potpuno u pravu što ste se tako osećali i što ste bili tako ponosni. Srbija je oduvek deo Evrope i sada ćete se pridružiti nama u Evropskoj uniji, što je početak novog poglavlja u našim odnosima, uvaženi poslanici, koji ćemo ispisati zajedno.Znam da će biti puno prepreka na putu koji treba da prevaziđemo da biste ostvarili cilj, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji i zato je značajno da sve stanke koje su zastupljene u ovom domu, dakle sve parlamentarne stranke, dele taj zajednički cilj pristupanja Evropskoj uniji.Verujem takođe da vi možete da budete primer ostalima u regionu i da im pokažete šta je moguće ostvariti ako se vredno radi, ako imate pravo vođstvo, ali i donošenjem nekih teških odluka i mi možemo da pokažemo da vredan rad, vođstvo i odlučnost da se naprave ti teški izbori, te teške odluke ako se to prepozna i ako se tome oda priznanje u Evropskoj uniji, a i u široj međunarodnoj zajednici.Nema boljeg dokaza uspešnog odnosa koji smo zajednički gradili ovih poslednjih godina nego što su rezultati koje ste vi postigli u normalizaciji odnosa sa Prištinom.Verujte mi, znam odmah čim vidim kakve teškoće imate pred sobom da biste napravili uspeh koji ste vi ovde već ostvarili, tako da moram da odam počast i ovoj, kao i prethodnoj Vladi na hrabrosti, političkoj zrelosti i državničkom pristupu u dijalogu sa Prištinom. Danas Srbiju svi hvale svuda zbog političkog vođstva koje ste pokazali u ovom dijalogu, jer ste postali inspiracija drugima u regionu, pa i šire.Srbija je sada zemlja kandidat za pristupanje EU, ali vi ste nam i važan politički partner. Pre svega, kao što sam već pomenula, vi ste veoma važni u ovom regionu. Vaš doprinos boljoj saradnji i unapređenju odnosa sa susedima, rekla bih, od ključnog su značaja za stabilnost celog zapadnog Balkana. Sada ste naš partner u procesu pridruživanja. Želim da kažem da se radujem vašoj sve većoj ulozi koju ćete imati u negovanju inkluzivnih i delotvornih veza u regionu, jer verujem da možete da pomognete u pružanju značajnog doprinosa da Bosna i Hercegovina izađu i odmaknu se iz trenutne političke mrtve tačke. Znam da je to visoko na listi prioriteta i gospodina premijera i njegovih poseta na početku mandata.Drugo, imate veoma važnu ulogu kao partner u promovisanju zajedničkih vrednosti naše dobrosusedske politike i bez ikakve sumnje, naša spoljna politika u susedstvu je bila na mnogim iskušenjima u proteklih četiri godine, kao nikada ranije, prvo na jugu, dramatičnim promenama „arapskog proleća“

da se spuste tenzije, da se angažujemo u suštinskom i sveobuhvatnom dijalogu, kako bismo iznašli trajno rešenje i postarali se da se donese stabilna, prosperitetna i demokratska budućnost za sve građane u Ukrajini.Kao treće, vi ste nam

u borbi protiv pirata uz obale Afrike i vašem doprinosu misijama EU u Somaliji, a nadamo se, uskoro i u Maliju.Uvaženi poslanici, ponekad vam se to čine kao suviše udaljena mesta, ali bezbednosni izazovi su nešto što utiče na sve nas, gde god da su, i treba zajedno da radimo da ih prevaziđemo.Godine 2015. Srbija će preuzeti predsedavanje OEBS-om, što je jasan signal poverenja međunarodne zajednice u vas i ulogu koju ćete tu igrati. Gospođo predsednice Skupštine, gospodine predsedniče Vlade, uvaženi poslanici, da kažem samo nekoliko reči o procesu pristupanja EU, što je zapravo i osnov naših odnosa. Već znate da je to veoma rigorozan proces i primenjuju se strogi, ali pravični uslovi. To je pravilo igre. To znači da se pozabavimo nekim suštinskim pitanjima, pre svega, vrednostima i principima na kojima počiva EU, a to su učvršćivanje istinski demokratskog društva, poštovanja osnovnih prava i sloboda izražavanja. U srži celog tog procesa pristupanja je vladavina prava. Napredak u tome određuje brzinu procesa pridruživanja, pristupanja EU u celini i obezbeđuje poštovanje osnovnih vrednosti i dobra je potpora suštinski demokratskom društvu.Ruku pod ruku sa pravnom državom, tu su i tekući ekonomski izazovi sa kojima se svi mi u Evropi suočavamo. To znači da ključni akcenat treba staviti takođe i na ekonomsko upravljanje, kao i razvoj konkurentnosti, na ekonomski rast, da bismo imali održiv razvoj. Srbija želi povratak iz krize, kao i cela Evropa. Te ekonomske reforme će pomoći Srbiji, takođe, da da zadovolji ekonomske kriterijume za pristupanje EU, zajedno sa privredom u celoj EU, da se otvore nova radna mesta i da se stvore bolji socijalni uslovi za sve delove društva.Kao što sam već rekla, dijalog sa Prištinom je već doživeo veliki uspeh i sveobuhvatna normalizacija odnosa je sada ključni element procesa pristupanja Srbije, tako da ćemo nastaviti sa ovim dijalogom. Nadovezaćemo se na sporazum postignut 19. aprila prošle godine. Nastavićemo sa primenom i da proces normalizacije odmiče dalje.Naravno, po Rezoluciji ove skupštine, iz decembra 2013. imate kao parlament izuzetno važnu ulogu u tome da se što pre nastavi proces pristupanja. Tu je vredan doprinos skupštinskih odbora, tako da se radujemo što ćemo moći da vam pružimo podršku u tom radu.Imala sam priliku da porazgovaram o tim pitanjima sa predsednikom Republike Nikolićem, sa predsednikom Vlade i sa potpredsednikom Vlade.

koji je preovladavao danas među vašim zvaničnicima i vera u uspeh u ostvarivanju ovih ciljeva, odlučnost da se što pre ti ciljevi ostvare i da ti ciljevi uživaju podršku naroda ove zemlje.Dozvolite još jednom da naglasim da ćemo vam pružiti podršku stručnim savetima, da ćemo biti uz vas na svakom koraku koji napravite na tom putu. Uvaženi poslanici, kada je počeo proces evropskih integracija pre više od pola veka, puno ljudi je sumnjalo da to može ikada da uspe, ali verujem da je EU upravo ojačala mir, bezbednost i prosperitet i postala je najveći integrisani ekonomski prostor i trgovinski blok u celom svetu. Šest zemalja osnivača je bilo na početku, a sada ih ima 28. Zašto? Zato što ih je privuklo obećanje uzajamnih koristi koje će tu imati demokratije i vladavine prava zajedno sa poštovanjem slobode izbora suverenih nacija.Kako Srbija sada počinje sopstveni proces pristupanja EU, čestitam vam, uz vas sam i radujem se tome što ćemo vas pozdraviti kao našeg partnera u EU. Hvala.

Zahvaljujem njenoj ekselenciji. Zaključujem Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini. Hvala.